tajnika Hrvatskoga. 5. Imenovanje tajnika Hrvatskoga sabora Prijedlog odluke dostavio je Klub zastupnika HDZ-a sukladno članku 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste na sjednici. Otvaram raspravu.

Zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje prijedlog da se za tajnika, najprije razriješi gospodin Josip Sesar, a u isto vrijeme, najprije razrješenje. Izvolite. Tko je za razrješenje neka digne ruku? Hvala lijepa. Ima li protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je razriješen dužnosti tajnika Sabora gospodin Josip Sesar. Stavljam prijedlog na glasovanje, imenovanje tajnika Hrvatskoga sabora gospodina Josipa Sesar. Tko je za? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je za tajnika Sabora imenovan gospodin Josip Sesar. Hvala.